Prijedlog zakona obrazložit će zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture gospodin Zdenko Antešić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene zastupnici i zastupnici. Prema važećem zakonu o poštanskim uslugama davatelj univerzalne poštanske usluge HP- Hrvatska pošta obvezan je osigurati unutarnjem poštanskom prometu uručenje 100% neprioritetnih poštanskih pošiljaka u roku od tri dana. Bez mogućnosti dopuštenog odstupanja od navedene obveze uručenja budući da je udjel prioritetnih poštanskih pošiljaka u ukupnom broju poštanskih pošiljaka u RH manji od 1% to ukazuje na velik broj neprioritetnih pošiljaka unutar univerzalnog područja na koje se odnosi ovo vrlo strogo mjerilo kakvoće obavljanja univerzalne usluge. Slijedom navedenoga važeću je odredbu o kakvoći obavljanja univerzalne usluge potrebno prilagoditi uzimajući u obzir stvarnu nemogućnost da se 100% neprioritetnih poštanskih pošiljaka uručuju u roku od tri radna dana, zbog neplaniranih i nepredviđenih okolnosti poput npr. mogućnost gubitka poštanske pošiljke ili prekoračenja roka za prijenos i uručenje ili slično. Također radi usklađivanja sa zakonom o upravnim sporovima potrebno je izmijenjati odredbe o sudskoj zaštiti protiv odluka i drugih upravnih akata Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije kao i protiv rješenja poštanskih inspektora. Ovim Zakonom uređuju se sljedeća temeljna pitanja. Provodi se daljnje usklađivanje sa odredbama poštanske direktive koje uređuju kakvoću obavljanja univerzalne usluge a u skladu sa praksom drugih država članica uređuju se nadležnost upravnih sudova s obzirom na značenjem, pravna obilježja i složenost pojedinih upravnih postupaka o nadležnosti HAKOM-a na način da se u postupcima protiv odluka i drugih upravnih akata HAKOM-a utvrđuje nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske dok se u upravnim sporovima između korisnika i davatelja poštanskih usluga utvrđuje nadležnost, mjesno nadležnih upravnih sudova. Dalje uređuje se sudska zaštita protiv rješenja poštanskih inspektora pred mjesno nadležnim upravnim sudom a samo je iznimno u slučaju teških povreda Zakona o poštanski uslugama upravni spor može se pokrenuti pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Ciljevi koji se postižu donošenjem zakona su sljedeći. Donošenje ovoga zakona prilagoditi će se mjerila kakvoće obavljanja univerzalne usluge stvarnoj mogućnosti uručenja neprioritetnih poštanskih pošiljaka od strane davatelja univerzalne usluge a u skladu sa mjerodavnim odredbama poštanske direktive i praksom drugih država članica Europske unije. Također odredbe o sudskoj zaštiti protiv odluka i drugih upravnih akata HAKOM-a te rješenja o poštanskim inspektora uskladiti će se sa odredbama Zakona o upravnim sporovima kao i sa odgovarajućim odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama kako bi navedena pravna rješenja bila međusobno usklađena u oba zakona koji uređuju pristupanje i rad HAKOM-a. Hvala lijepa. (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Damir Rilje. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo ovdje bih iznio nekoliko osobnih razmišljanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama ali i stajališta Kluba isto tako jer sam po sebi ovaj zakon nije ništa revolucionarno i on neće ništa bitno promijeniti samo proizlazi, iz njega proizlaze neki drugi neki drugi problemi koje je važno možda spomenuti. Pa bih ja zapravo započeo sa onim lakšim dijelom. Dakle, kao i sam temeljni zakon Zakon o poštanskim uslugama, tako i ove izmjene i dopune temeljene su na direktivama EU Parlamenta i Vijeća. Naime, da ne nabrajam sve europske dokumente, dakle dokumente Europske unije važno je napomenuti da je i sam temeljni zakon o poštanskim uslugama iz 2012. zapravo usklađivanje s trećom poštanskom direktivom radi potpune liberalizacije tržišta poštanskih usluga. Zakonom o poštanskim uslugama iz 2012. godine uređena su sljedeća temeljna pitanja koja su logika stvari na tržištu ali isto tako i mogućnosti nastajanja samih problema funkcioniranja osobito našeg nacionalnog operatera. Dakle, ukidanje isključivih prava monopola odnosno rezerviranje dijela univerzalnih poštanskih usluga. Ovo bi bilo dobro da se godinama nije zadiralo u rezervirane usluge, pismovne pošiljke do 50 grama od drugih davatelja a nitko od nadzornih tijela to nije sprječavao. I tada je HP-u nastala jedna šteta koja se i dan danas vuče kroz konsolidirane bilance istog društva. Način određivanja javnog davatelja univerzalne usluge na cijelom području Republike Hrvatske. Drugim riječima, HP je postao davatelj univerzalnih usluga za idućih 15 godina uz utvrđivanje kakvoće obavljanja usluga na čitavom području Republike Hrvatske, Hrvatske, svakih 5 godina se doduše ponovo utvrđuje da li je kakvoća kojom on obavlja usluge dovoljno dobra i da li je u skladu sa kriterijima da li je u skladu sa kriterijima HAKOM-a odnosno pravilnika, odnosno standarda Europske unije. Podjela poštanskih usluga na univerzalnu, zamjenske i poštanske usluge i druge poštanske usluge. Dakle, te druge sada ovim zakonom postaju ostale. Način financiranja univerzalne usluge u Republici Hrvatskoj, dakle povećani rashodi zbog nerentabilnosti navodno će se financirati iz kompenzacijskog fonda uplaćivanjem drugih davatelja 5%, oslobađanjem univerzalnih usluga od PDV-a te podmirenjem iz proračuna gubitka redi nepravednog opterećenja za pružanje univerzalnih poštanskih usluga na području RH ukoliko nisu dostatna sredstva iz kompenzacijskog fonda kao i sredstva ostvarena od sami univerzalnih usluga. Omogućavanje pristupa mreži davatelja univerzalne usluge drugim davateljima poštanskih usluga, konsolidatorima, dakle velikim korisnicima s kojima se ugovaraju usluge i ostalim korisnicima usluga. Ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama zapravo kao što sam rekao evo mijenja se nekoliko malih stvari. Sadržaj svih izmjena je sadržan usklađivanjem sa nekim odredbama Zakona o upravnom postupku kao što je rekao zamjenik ministra i nomotehničkim uređivanjem kriterija za utvrđivanje normativa kakvoće obavljanja poštanskih usluga. U članku 11. temeljem Zakona protiv odluke drugih akata HAKOM-a nije dopuštena žalba ali se protiv njih može pokrenuti sada upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH. I iznimno se može sada …/Govornik se ne razumije./… protiv odluka HAKOM-a pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom kada se radi o sporovima između korisnika i davatelja poštanskih usluga. u smislu članka 54., 55. temeljnog zakona je bila mogućnost drugostupanjskog postupka u korist korisnika poštanskih usluga. Protiv rješenja poštanskog inspektora a slijedom članka 62. i 63. temeljnog zakona može se pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom a iznimno i pred Visokim upravnim sudom. Sukladno članku 40. stavak 1. temeljnog zakona mijenja se samo jedna riječ "druge pošiljke" postaju "ostale pošiljke.". Ovo je zapravo usklađivanje određivanjem vrsta usluga utvrđenim u članku 14. temeljnog zakona. Naime u unutarnjem poštanskom prometu mora se osigurati uručenje poštanskih 85% poštanskih pošiljaka najbrže kategorije u roku 1 dana. Znate šta je najbrža kategorija? Njih ima 1%. Sve ostale nisu najbrže. Dakle neprioritetne. Odnosno 95% u roku od dva dana. Za sve ostale pošiljke 90% svih pošiljaka u roku od tri dana. Dakle, u tri dana mora biti uručeno se i ne smije biti nigdje ničega. Ovdje se ne računa dan prijema, neradni dani, kašnjenje zbog više sile, dani kada se uručenje ne obavlja. Dakle, u nekom uredu se ne mora uručenje obavljati tri dana u radnom tjednu tjednu i dani, a za otoke se produljuje za jedan dan. Slijedom iznijetog, ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama klub SDP-a zapravo ovakav kakav jest podržava. No ja ovdje moram istaknuti da je vrijedno napomenuti nekoliko činjenica koje se upravo odnose na kakvoću koja je ovdje dakle u ovim postupcima napomenuta, a to je kakvoća obavljanja poštanskih usluga. Ovdje se postavlja pitanje labavog utvrđivanja rokova. Upitan je rok za uručenje i to za 99% pošiljaka, kao što sam rekao samo 1% je prioritetnih. Prije bismo mogli računati rokove od 4,5 i 6 dana za prijenos i uručenje, ali onda bi ih tako trebalo i propisat. HP je u 2011. godini utvrđeno uručenje 94,10% neprioritetnih pošiljaka, a u 2012. to je 95,01. Prosječno vrijeme prijenosa neprioritetnih pošiljaka u 2011. je 1,96 dana, u 2012. 1,99 dana, dakle skoro dva dana. Zapravo bi u unutarnjem prometu trebalo biti uručeno 100% pošiljaka kao što sam rekao u tri dana, ali po kojem izračunu. I dalje je to u naravi tako. Dakle radila su se nekakva snimanja, ja to nikad nisam vidio, ja bih volio vidjeti snimanje one neovisne tvrtke koja to, UNEX, tako nekako se zove, ali ga nisam uspio naći. Dakle pitanje je na kojim relacijama javni operater i za koliko stvarno poštanskih pošiljaka može ostvariti odgovarajuću propisanu kakvoću budući da je zakonom utvrđeno da se za područje na otocima rok produžava za još jedan dan, dakle onda bi ispalo 6-7 dana, a svjedoci smo u naravi da se to događa i u nekim dužim rokovima, čak i na kopnu. Dakle da to plastično prikažem, dakle ako je pismo primljeno u Splitu mora se uručit na otoku Braču pa brat bratu 6 dana, to to je to. Dakle čemu ne utvrditi rok kojeg možemo podnijeti i prema njemu uskladiti zakon, ali isto tako i sve pravilnike i utvrditi obveze operatera. Možda to netko može postići, a ja mislim da svakako nacionalni operater može ali možda drugačijom organizacijom. Možda kad bi se bavio poštanskim uslugama, a ne nečim drugim. Dakle ovo bi bio vrlo jednostavan i logičan zakon da ga se ne mora promatrati dakle kao što sam rekao kroz kakvoću utvrđenu mjerenjem koja je upisana i u izvješću HAKOM-a za 2012. godinu, a upravo radi utvrđivanja istine o kakvoći univerzalnih poštanskih usluga. Prema Godišnjem izvješću HAKOM-a o kakvoći obavljanja univerzalnih poštanskih usluga HP za 2012. vidljivo je da je javni operater sudjelovao u više mjerenja kao što sam rekao, pismovnih pošiljaka u međunarodnom prometu, od kojih je jedno bilo mjerenje prijenosa, test prioritetnih pošiljaka sa članicama EU po normama EU. Mjerenje koje je obavila neovisna tvrtka kao što sam rekao, pokazalo je da nisu ispunjeni uvjeti kakvoće prijenosa D+3. Uručeno je tek 58% pošiljaka, a D+5 je uručeno tek 88% 88% pošiljaka. Neovisno kontinuirano mjerenje za unutrašnji promet prioritetnih i neprioritetnih pošiljaka je pokazalo također da nisu ispunjeni uvjeti kakvoće obavljanja usluge. U rok D+1 je prenesen 78% 78% pošiljaka, a u D+2 je preneseno 95% pošiljaka, a D+3 95% neprioritetnih pošiljaka. Za mene je ovaj D+3 uopće i upitan, ali dobro. Znači da nije postignuta dostatna kakvoća prema izvješću HAKOM-a za uručenje od jednog dana. Od 23 100 prigovora za obavljanje poštanskih usluga u unutarnjem prometu HP je priznao 3360, tj. za svaku sedmu pošiljku ili 15%. Većina se odnosi na gubitak, a onda i na oštećenje pošiljaka u međunarodnom prometu. U međunarodnom prometu je zaprimljeno 5124 prigovora, a priznato je 943 ili 18%. Dakle inače nam je loš međunarodni promet u poštanskom prometu. Kakvoći obavljanja usluga ne može doprinijeti niti ukidanje poštanskih ureda, sa 1126 na 1042 i najava ukidanja novih. Mislim da ih već u ovom trenutku ima manje ali ukidanja sve do 900 te otkazivanje ugovora o radu većem dijelu radnika do kraja ove godine, od kojih je većina od 270 radnika tehnolozi sa dužim stažem i odgovarajućom radnom spremom i obrazovanjem, to znači inženjeri, magistri, pa izvršitelji, sve tehnologija i izvršitelji, njih oko 80%, a zadržavanje administrativnog osoblja. Zatim uvid u stanje bilance u kojoj je razvidna rupa u poslovanju i zaduženju tvrtke i u kojoj se vidi gubitak i zaduženje koje se prenosi iz razdoblja u razdoblje kao što sam rekao novim zaduživanjem. Trošak svih radnika na godišnjoj razini neće iznositi dakle ovih koji budu zbrinuti 30 30 milijuna kuna na godišnjoj razini, ali struktura dohotka je očito nepodnošljiva, a vjerojatno i postojeća organizacija. Naime, od 1,5 milijarde kuna prihoda troškovi za plaće su nešto manji od 1,1 milijardu kuna u Hrvatskoj pošti. Dakle kad uzmete još materijalne troškove ostane ono što ostane za neke druge troškove, dakle mora se ići u nekakva zaduživanja. Čujem da su kriteriji, tako piše u nekim sindikalnim glasilima, jel to istina ili ne, za određivanje, za zbrinjavanje radnika 66% subjektivnog karaktera. To znači ne temelje se na nikakvim ekonomskim pokazateljima: ekonomičnost, rentabilnost i učinkovitost. i učinkovitost. Ovdje ne spominjem 53 milijuna eura zaduženja na Zagrebačkoj burzi koja će se pretpostavljam zatvoriti novim zaduženjem u većem iznosu. U bilanci HP-a za 2012. dakle evo ponovo da se vratim, iskazane su dugoročne obveze Hrvatske pošte narasle za 28,9% na 397,8 milijuna. Riječ je o refinanciranju obveznica dospjelih 2012. godine dok kratkoročne iznose 214,8 milijuna ili 28% više nego 2011. Tržište Tržište usluga kojim se HP sada bavi jest samo 65 do 67% poštanskih usluga i to nategnuto, oko 28% ostalih usluga na našem tržištu, daleko manje nego drugi javni operateri u Otkup zlata, osiguranje, centralizacija obrade pošiljaka, dakle tu u blizini Zagreba, u Gorici je osiguran teren i naravno neka sredstva koja će se morat utrošit, dakle to znači bespotreban prijenos i trošak silnih pošiljaka koji se sad obavlja u centralizaciji obavljanja raspodjele pošiljaka po dostavnim rajonima. Dakle, pošiljka putuje iz Splita do Zagreba da bi se razvrstala po ulicama, onda se vraća natrag. Tiskara znamo o kojoj je tiskari riječ. Prodaja silne trgovačke robe, EVO tv. Baš me interesira koliko je dobit od EVO tv-a. Dakle, onaj dispečerski centar kao što sam rekao, ali pitam se za koju veličinu prometa je taj dispečerski centar. Mi nećemo zapravo raditi dispečerski centar za sjeveroistočnu Europu. Dakle, mi imamo promet onoliki koliko imamo milijun i čini mi se oko 100, milijardu i 500 milijuna komada pošiljaka tako nekako. Dakle, velika većina univerzalnih usluga. Dakle, 55% od toga nju je obavila Hrvatska pošta i više od toga jako teško ukoliko ne postanemo ozbiljan čimbenik u poštanskom, međunarodnom poštanskom prometu osobito na području EU. Dakle, šta je sa konsolidatorima? Dakle, čujem da Hrvatska pošta sada koristi student servis i u isto vrijeme kada daje otkaze. I isto tako, dakle kad zbrinjava ljude, kad priprema ljude za zbrinjavanje ove o kojima smo malo čas razgovarali isto tako 70% je iskorištenost godišnjih odmora. to su neke moje dostupne informacije koje sam uspio saznati sa stranica i koje sam uspio dobiti evo sa interneta. A koliko znam i AZTN je u postupku vođenja procedure o korištenju dampinških cijena za upravo neke koje su, koje je HP ugovorio sa nekim od velikih korisnika. Ja ovo ne govorim zato što imam protiv, dapače ja želim da on posluje, da se on bavi sa onim što mu je prirođeno poštanskim i financijskim uslugama kao što je uvijek bilo. On se ne može bavit prodajom tjestenine. Dakle, o zapostavljenoj financijskoj usluzi u HP-u neću niti govoriti. O politici cijena također neću govoriti. Ako bude se trebalo javiti pojedinačno. U svakom slučaju znamo da je univerzalna usluga oslobođena PDV-a prema Zakonu o PDV-u članak 39. stavak 1. Dakle, na razini sadašnjeg ostvarenja ostvarenja u milijunima kuna za 2012. godinu 782,2 milijuna kuna. Dakle, proračun je na neki način oslobodio Hrvatsku poštu za nekih 156 milijuna kuna. Dakle, nije rentabilnost postignuta sa tim oslobađanjem. Dakle, ta rentabilnost nedostaje. Dakle, ne bih više duljio obzirom da naprijed, ovo što sam prije iznio dokazuje da samo organizacija i upravljanje u samom sustavu nije u funkciji samog sustava, a Hrvatskoj pošti bi zapravo bilo dobro, pa i ovom Saboru da mi jednom raspravljamo i o godišnjem izvješću o radu Hrvatske pošte. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Rilje, vi ste uistinu nam dosta široko pojasnili ovo poštansko poslovanje od onog financijskog okvira opisa usluga univerzalne, zamjenske. Ali meni je iz svega toga ostala, zapela za uho jedna rečenica gdje ste rekli da ovaj zakon neće ništa bitno promijeniti. I slažem se s vama, neće. Zašto? Zato što je već i promijenjene su neke stvari u poštanskom poslovanju, ali naravno na štetu onih najslabijih. U mojoj županiji Koprivničko-križevačkoj iz koje ja dolazim je ukinuto šest poštanskih ureda. Već dalje slijede i druge najavili ste, na žalost što plaši da bi moglo ići i daljnjim redom, naravno posljedično tome i veći broj nezaposlenih. S time su dovedeni ljudi, naši sugrađani starije životne dobi u jednu tešku situaciju, neravnopravan položaj. Prije kratkog vremena smo vidjeli za ono mirovina ako se sjećate kad se razgovaralo ono o OIB-ovima, pa da se nisu poslali uskrata mirovine itd. Svaka čast modernim tehnologijama, ali nije to baš tako jednostavno. Ovi naravno koji su komercijalni oni ove pakete, to oni nose ako imaju interes. Ovih nema i tko će tim našim starim sugrađanima sada za Božić donijeti pakete koji žive u teškim prilikama. Naravno mi ćemo u lokalnoj samoupravi se potruditi da im pomognemo na neki način. Ali uistinu ovaj način i ovaj pristup ovakav da se ukidaju ti uredi poglavito u ruralnim siromašnim područjima jer nije dobro došao i dovodi u neravnopravan položaj naše sugrađane. Fala lijepa. Rilje. **Rilje, Damir (SDP)** Uvaženi kolega Milinković, ja se s vama mogu donekle složiti ali to je usko gledanje. Znate, ovo je tržišna djelatnost i malo je stvar teža od toga što ste vi rekli. Zapravo način je financiranja jednog sustava strukturnog kao što je Hrvatska pošta. I ja sam malo čas rekao to ste možda previdjeli na koji način je sve omogućeno. Pošta nije izvanproračunski korisnik, ali mu se osiguravaju sredstva u proračunu ako posluje s gubitkom za svaki slučaj. S druge strane, oslobođen je PDV-a. S treće strane postoji nekakav kompenzacijski fond koji ni u ludilu ne može biti udovoljen. Dakle, činjenica je da se onaj broj poštanskih ureda, a propos nekih problema upravljanja događa jer gledajte. Vi možete ili rezati ili stvarati nove poslove. Ja nisam za to da se režu. Dakle, mi imamo jednu strašno dobru infrastrukturu. I dozvolit ćemo svim drugim korisnicima, dakle to me podsjeća na HŽ infrastrukturu, jel' da se prikače na nju. To stoji, o.k., mi smo na tržištu, nema problema, ovo je kapitalizam. Ali idemo to uskladiti. Sve ima svoju cijenu. Isto tako, tamo radi sada negdje oko 9000 radnika. 3000 ih je već otpušteno. I šta se s tim postiglo? Šta će se sa ovih 270 ljudi postići koje ste sad otpustili na razini godine ne više od 30 milijuna kuna, sigurno. A ja ne znam koliki je sad iskazani gubitak u ovom trenutku nisam siguran, evo nisam provjerio, ali neće biti manji onaj koji će iskazati pošta manji od I sad ja vas pitam šta time postižemo? Vraćamo se na nulu, a zapravo treba napravit funkcionalan sustav, a imamo ga, on jest. On je na razini 89 do 98% u svim europskim zemljama. On je radno intenzivan, ima mali trend rasta ali siguran. O tome se radi. Samo ne smije se bavit ničim osim onim što mu je zadatak. Zašto se rješavat ljudi koji znaju što rade? Hvala. stanku do 15,00 sati. Prvi na redu će biti klub HDZ-a i kolega Josip Borić. Hvala